Nastavljamo sa - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 786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

Hvala lijepa poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvaženi zastupnice i zastupnici evo nekoliko riječi o ovom zakonskom prijedlogu. Pa evo glavna pitanja koja se uređuju ovim zakonom su prvo usklađenje sa iznesenim primjedbama komisije u postupku odobravanja poreza po tonaži broda, zatim stvaraju se pretpostavke za izravnu primjenu uredbe broj 883/2004. Europskog parlamenta i vijeća o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, konsolidiraju se odredbe vezane za usluge sigurnosti i plovidbe, zatim konsolidiraju se odredbe vezane za naknade propisane Pomorskim zakonikom i uređuju se djelatnost istraživanja, ispitivanja, fotografiranja, mjerenja mora, morskog dna i morskog podzemlja teritorijalnog mora RH. Što se Što se tiče dakle usklađenja Pomorskog zakonika sa iznesenim primjedbama Europske komisije u postupku odobravanja poreza po tonaži broda kao dozvoljene potpore u skladu sa smjernicama zajednice, o državnim potporama u pomorskom prometu. U tom smislu mijenjaju se i dopunjuju odredbe Pomorskog zakonika vezano za definiranje pomorsko plovidbenih poslova u kontekstu poreza po tonaži koji uključuju i određene pomoćne poslove u vezi s prijevozom putnika i pružanjem usluga putnicima osim usluga kockarnica, prodaja luksuzne robe i organizacije izleta za putnike,

putničkih i lučkih terminala te usluge izdavanja i prodaje karata, administrativne poslove i poslove osiguranja u vezi broda koji je u sustavu poreza po tonaži. Zatim definiraju se uvjeti za sudjelovanje brodova tegljača odnosno potiskivača i jaružala u porezu po tonaži ako se 50% djelatnosti koje tegljač odnosno potiskivač stvarno obavi tijekom godine odnosi na obavljanje pomorsko plovidbenih poslova i ako vide zastavu RH ili druge ili druge države članice EU ili europskog gospodarskog prostora uz prijelaznu odredbu po kojoj će se brodovi tegljači prijavljeni u sustav poreza po tonaži prije stupanja na snagu ovog zakona, ako i ne udovoljavaju ovim uvjetima isključiti iz sustava poreza po tonaži broda od dana stupanja na snagu ovog zakona. Propisuju se zatim da udio brodova danih u zakup trećim osobama ne smije prijeći 20% neto tonaže flote pojedinog poreznog obveznika, dok neto tonaža brodova uzetih u uzetih u gospodarski ugovor ne smije prijeći 75% neto tonaže brodova pojedinog poreznog obveznika. Zatim propisuju se uvjeti za sudjelovanje poslovođe broda za tehničko vođenje broda ili popunjavanje broda posadom u porezu po tonaži. Propisuje se zatim da u floti brodova koji sudjeluju u sustavu poreza po tonaži broda najmanje 60% ukupne neto tonaže brodova moraju biti brodove države pripadnosti RH ili neke druge države članice EU. Zatim propisuje se da u sustavu poreza po tonaži moraju biti prijavljeni svi brodovi koji zadovoljavaju uvjete propisane za sudjelovanje po tzv. pravilu sve ili ništa, a ako prijavu u sustavu poreza po tonaži podnese jedna od povezanih pravnih osoba moraju sudjelovati i sve ostale povezane pravne osobe koje imaju brodove koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje. Drugo, zakonom se stvaraju pretpostavke za izravnu primjenu uredbe broj 883/2004. godine Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2014. godine o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. Dosadašnji izričaj Pomorskog zakonika u odnosu na obavezna osiguranja članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi usklađuje se s obveznom izravnom primjenom uredbe 883/2004., direktno se primjenjuje uredba koja je da se tako izrazim starija od nacionalnog zakonodavstva. Treće, konsolidacija usluge sigurnosti plovidbe prijedlogom zakona integralno se uređuje sustav usluga sigurnosti plovidbe kao usluge od javnog interesa koje RH kao obalna odnosno pomorska država pruža na osnovama Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 1982. godine i Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru tzv. SOLAS iz 1974. godine kako je izmijenjena i dopunjena te se u tom pogledu definiraju nadležnosti pružatelja pojedinih usluga, izvori financiranja pojedinih usluga na ne diskriminatornoj osnovi za krajnje korisnike, te mehanizmi usklađivanja i upravljanja u procesima održavanja i razvoja tih usluga čime će se posljedično osigurati održivo unaprjeđenje razine sigurnosti ljudskih života i imovine na moru u skladu s potrebama pomorskog gospodarstva i pomorskog prometa. U tom pogledu ovim prijedlogom se jasnije utvrđuju prava i obaveze u pogledu uređenja i održavanja plovnosti plovnih puteva s obzirom na područje mora na kojima se ti plovni putevi nalaze. Utvrđuje se obveza uređenja i održavanja plovnih puteva u lučkim područjima od strane tijela koja upravljaju lukama. Kao novina uvodi se obveza uređivanja i održavanja plovnih puteva izvan lučkih područja, dakle, javnih plovnih puteva od strane trgovačkog društva Plovput na temelju posebnog programa ministarstva nadležnog za pomorstvo koji se donosi na osnovu procjene rizika za sigurnost plovidbe, ljudske živote i imovinu na moru čime se osigurava postupak procjene opravdanosti javnih investicija u sigurnost plovnih puteva. Nadalje, reguliraju se način i uvjeti postavljanja i održavanja objekata sigurnosne plovidbe koji su u naravi svjetionici, obalna svjetla, plutače i druge oznake, signalne postaje i obalne radio postaje, optički, zvučni, električni, elektronski, radarski i drugi uređaji za sigurnu plovidbu koje je u skladu s odredbama Međunarodne Konvencije o zaštiti ljudskih života na moru iz 1974.godine kao je izmijenjena i dopunjena dužna osigurati RH, a sve radi sigurnosti provedbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem. U tom smislu utvrđuje se obveza Trgovačkog društva Plovput u vezi postavljanja i održavanja objekata sigurnosti plovidbe od javnog interesa dok se za objekte koji se nalaze u lučkim područjima utvrđuje obveza tijela koje upravlja lukom. Također jasnije i podrobnije se utvrđuje obveza investitora, vlasnika ili korisnika objekta ili sredstva odnosno nositelja zahvata u morskom prostoru koji predstavlja stalnu ili privremenu zapreku na plovnom putu poput mostova, kabela, potonulih objekata, objekata za istraživanja i iskorištavanje industrijskih i ostalih mineralnih sirovina i slično u pogledu postavljanja i održavanja odgovarajuće objekte sigurnosti plovidbe, a sve radi sigurnosti plovidbe na području takve zapreke u prostoru. Nadalje, uvodi se registar objekata sigurnosti plovidbe kao javna knjiga koju u sklopu javnih ovlasti u elektroničkom obliku vodi Trgovačko društvo Plovput, a sve radi učinkovitog upravljanja, postavljanjem i održavanjem te nadzorom nad upravljanjem tih poslova. U tom pogledu utvrđuje se obveza fizičkih ili pravnih osoba koje postavljaju i održavaju objekte sigurnosti plovidbe te se daje ovlast ministru nadležnom za pomorstvo da pravilnikom utvrdi način i uvjete uspostave i vođenje te sadržaj registra objekata sigurnosti kao i podrobnije obveze fizičkih i pravnih osoba. Također kao novina uvodi se klasifikacija objekata sigurnosti plovidbe prema vrstama i značaju za sigurnost plovidbe. Utvrđuje se i metodologija procjene prometnog opterećenja i rizika po ljudske živote i imovinu na moru, kao osnova za definiranje potrebnog broja vrste i položaja odnosno područja rada javnih objekata sigurnosti plovidbe, a sve sa ciljem unapređenja razine sigurnosti plovidbe na moru na osnovama smjernica i standarda Međunarodnog udruženja ustanova za svjetionike. 4.Konsolidacija sustava naknada u pomorstvu. Prijedlogom zakona konsolidiraju se i preciznije uređuju odredbe koje se odnose na naknade propisane Pomorskim zakonikom te se u tom pogledu ukida naknada za sigurnost plovidbe i zaštita od onečišćenja koje plaćaju samo strane brodice i jahte namijenjene razonodi, sportu ili rekreaciji kada plove i borave u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH, a koja naknada nije propisana za domaće plovne objekte, te kao takva diskriminatorna prema odredbama članka 20., 21.i 56. Ugovora o funkcioniranju EU. Zatim naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu od onečišćenja koja se ukida kao samostalna naknada, objedinjuje se sa sadašnjom naknadom za korištenje objekata sigurnosti plovidbe, sada je ona prihod Plovputa u novu naknadu za sigurnost plovidbe koju kao prihod državnog proračuna plaćaju sve jahte i brodice bez obzira na državnu pripadnost kao naknadu za razvoj i održavanje materijalnih sredstava za traganje i spašavanje na moru i sustava sustava za nadzor i upravljanja pomorskim prometom, te uređivanje i održavanje plovnih puteva. Odredbe koje se odnose na ovu naknadu usklađene su u tom pogledu s odredbama članaka 20., 21.i 56. Ugovora u funkcioniranju EU i članka 26. Konvencije UN o pravu mora, te se za istu pružaju konkretne javne usluge sigurnosti plovidbe kao protučinidba. U tom smislu polovica ukupnog prihoda od naknade za sigurnost plovidbe utvrđuje se kao namjenski prihod koji se koristi za razvoj i održavanje materijalnih sredstava za traganje i spašavanje na moru i sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom kao najsloženijeg sustava sigurnosti plovidbe na Jadranu, uređivanje i održavanje plovnih puteva, te na troškove naplate te naknade, a sve s obzirom da se polovica do sada ostvarenih prihoda ostvarivala od stranih plovnih objekata. Uspostavom ove naknade ostvaruju se također i povoljniji uvjeti u realizaciji investicijskih projekata koje su sufinanciraju iz fondova EU. Dalje, naknada za uporabu objekata sigurnosti plovidbe kao prihod Trgovačkog društva Plovput kako je utvrđena postojećim Pomorskom zakoniku ostaje i nadalje, ali se od obaveza plaćanja naknade izuzimaju sve brodice i jahte koje su obveznici plaćanja naknade za usluge sigurnosti plovidbe, te se ista odnosi samo na brodove. Ova naknada koristi se za javne usluge izgradnje i održavanje objekata sigurnosti plovidbe, svjetionika i drugih objekata pomorske signalizacije kao javnih usluga službe bdijenja obalnih radijskih postaja koja služe zaštiti ljudskih života i sigurnosti plovidbe na moru u skladu s konvencijskim vezama

o osposobljenosti pomoraca i nautičara su postojeće naknade, a ovim prijedlogom zakona predviđeno je da će se dio prihoda od ovih naknada iskoristiti za pokriće troškova održavanja i praktičnog dijela ispita koji je obveza prema STCW konvencije Međunarodne pomorske organizacije i Direktivi 2008/106 o minimalnoj razini izobrazbe pomoraca, te Direktivi 2012/35 o izmjenama Direktive 2008/106 Europske zajednice. Naime, jedna od važećih primjedbi tijekom nadzora u vezi provedbe pravne stečevine EU vezano je uz obrazovanje i izobrazbu pomoraca je postupak izdavanja svjedodžbi i osposobljenosti obavljenog u listopadu 2014.godine od strane predstavnika Europske komisije i Europske agencije za pomorsku sigurnost EMSA. Odnosila se upravo na provedbu praktičnih dijelova ispita, a to se odnosi na gašenje požara, korištenje spasilačkih brodica, korištenja splavi za spašavanje, provjeru teoretskog znanja na odgovarajućim simulatorima, opremi i Podizanjem kvalitete osposobljavanja pomoraca u RH povećava se i broj stranih državljana koji traže hrvatske svjedodžbe, a time rastu i prihodi državnog proračuna. U 2014.godini prihodi od ispita koje su polagali strani državljani iznose 9 milijuna 175 tisuća kuna odnosno okvirno 50% ukupno ostvarenih prihoda od ispita te se u tom pogledu polovica prihoda od ove naknade utvrđuje kao namjenski prihod. Naknade za upis u odgovarajuće upisnike, odnosno očevidnike Republike Hrvatske se ukida kao nastavak mjera za rasterećenje gospodarskih subjekata i povećanja konkurentnosti hrvatske zastave. Opseg rasterećenja se vidi na primjeru novog putničkog broda od primjerice primjerice 90 bruto tona koji prevozi 50 putnika. U 2013. godini prije nego što je počeo uopće zarađivati vlasnik je morao platiti 7075 kuna raznih naknada i parafiskalnih naknada. A nakon donošenja ovih mjera taj iznos će biti 160 kuna. Na primjer za čarter i jahtu od 15 metara sa motorom od 100 kilovata koji prevozi 12 putnika također ušteda iznosi oko 9 tisuća kuna. Ovime se smanjuje broj naknada i pojednostavljuje sustav naplate i povećava konkurentnost našeg gospodarskog prostora. Peto. Zakonom se uređuje djelatnost istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenje mora, morskog dna, morskog podzemlja teritorijalnog mora Republike Hrvatske na način da odobrenje za istraživanje ispitivanja fotografiranja mjerenja mora, morskog dna, morskog podzemlja izdaje Ministarstvo nadležno za pomorstvo uz traženje prethodnih suglasnosti drugih relevantnih nadležnih tijela državne uprave. Uvjete za uplovljavanje, prolazak i boravak stranih, ratnih i znanstveno istraživačkih brodova i drugih stranih brodova ili brodica kojima se obavlja istraživanje unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske kao i uvjete i način obavljanja istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja mora, morskog dna ili morskog podmorja unutarnjih morskih voda teritorijalnog mora, epikontinentalnog i gospodarskog pojasa Republike Hrvatske propisati će Vlada Republike Hrvatske kroz dvije uredbe od kojih će se jedna odnositi na civilne a druga na ratne brodove. Stupanje na snagu izmijenjenih uredbi Pomorskog zakonika kao i istraživanje odgođeno je kako bi se u tom razdoblju pripremile navedene uredbe. Konačno ovim zakonom se ispravljaju uočene pogreške o izričaju pojedinih odredbi. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani gospodine zamjeniče, kao što znate Pomorskim zakonikom su uređeni morski i podmorski prostori Republike Hrvatske pa tako i unutarnje morske vode, teritorijalno more, gospodarski pojas, epikontinentalni pojas. Vi ste u svom uvodu rekli a to piše i u obrazloženju zakona da će dozvole za istraživanje mora, morskog dna i morskog podzemlja izdavati sada ministarstvo umjesto ministarstva znanosti kako što je to do sada bio slučaj. Pa mene interesira da, evo nama zastupnicima odgovorite je li to znači da će vaše ministarstvo, odnosno Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture izdati onda dozvole za istraživanje ugljikovodika u Jadran? Da li ćete to izdati za teritorijalno more za koje je dio i raspisan natječaj od strane Agencije za ugljikovodike s jedne strane? A s druge strane, vjerujem da znate da je taj natječaj onda suprotan Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske koja je rekla da je zabranjeno istraživanje istraživanje ugljikovodika u teritorijalnom moru pa me interesiralo kakav će biti stav ministarstva i vas osobno po pitanju izdavanja tih dozvola za istraživanje? Hvala. **Antešić, Zdenko (SDP)** Hvala lijepa. Vezano za ove poslove istraživanja o kojima ste vi govorili gospodine zastupniče u prijelaznim odredbama je ostavljeno da ostaje po sadašnjim propisima u prijelaznom razdoblju od 6 mjeseci. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika, Linića, Vukšića i Hodžića trebao je govoriti kolega Slavko Linić ali nije prisutan pa klub gubi pravo rasprave po ovoj točci. A tu je. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada, Mladen Novak. Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvaženi zamjeniče sa suradnicima. Pa dala sam mu riječ ali rekao je da… pa nemojte se vi sada u njegovo ime ako se on ne buni. Izvolite kolega. pa nije se naljutio. Dala sam mu mogućnost da govori, rekao je da ne, da će se javiti pojedinačno. I nemojte u njegovo ime vi govoriti. Kolega Novak, izvolite. **Novak, Mladen Pa iskreno rečeno, tematika kojom se bavi Pomorski zakonit nije nešto s čime sam se ja do sada bavio u životu i ne želim sebi uzimati za pravo da ulazim previše u stručnu raspravu. Međutim ima, čitajući obrazloženje ovog zakona, čak i mi koji nismo bliski tome vidimo neke stvari koje su po mom mišljenju sada već postale uhodano pravilo kada je u pitanju ova Vlada ali pogotovo kada je u pitanju ovo ministarstvo. Uvaženi zamjenik ministra gospodin Antešić je posvetio poprilično vremena obrazlažući zbog čega će dosadašnji prihod PLOVPUT d.o.o. ubuduće završavati u državnom proračunu. Poznavajući način rada, način razmišljanja uvaženog ministra pretpostavljam da bi u vrlo skoroj budućnosti se moglo desit da taj isti Plovput bude na prodaju kao što su i neki drugi ili da bude sustavno da ne okolišamo, da će bit sustavno uništen kako bi ga se s vremenom moglo prodat nekome kome je to možda obećano, možda dogovoreno, možda samo onako dati lagani signali. Ali činjenica je da koliko sam shvatio ovaj tekst u uvodnom koliko sam shvatio ovaj tekst u uvodnom dijelu, praktički se u ovoj firmi Plovputu povećavaju obaveze, a s druge strane iz ovog teksta a i na kraju krajeva iz uvodnog izlaganja gospodina Antešića evidentno je da se planira drastično smanjenje prihoda te iste firme. To po mome može samo značiti jedno, idemo, stvaramo put na koji ćemo obezvrijedit tu firmu, danas-sutra ćemo ju nekome prodat ili ako je uništimo taj posao isti, unosan posao ćemo dodijelit nekome drugome. S obzirom da je riječ o ovom ministarstvu mene više apsolutno ništa ne čudi, ali vezano uz to moram spomenuti temu koja je neki dan bila aktualna kad je jedan od kolega tražio stanku, vezano za privatizaciju Jadroplova. Znači riječ je o firmi u onim svim zahtjevima koji su navedeni i načelno usuglašeni ili prihvaćeni kao stavovi, prihvaćeno je samo dva uvjeta i to da 60% brodova pod hrvatskom zastavom na tri godine ostaju, budu pod hrvatskom zastavom i na isti period da se zadržavaju pomorci na tim brodovima. Ostali uvjeti poput recimo zadržavanja sjedišta u Splitu, zadržavanja radnika i pomoraca na rok od 5 godina, obveze ukrcaja pripravnika, to je sve ukinuto. Ali interesantno u kojem vremenu se ide u privatizaciju odnosno prodaju. Iako su Sindikat pomoraca vjerujem da je to njihov dopis, iako su oni rekli da nemaju ništa protiv privatizacije i predlažu model radničkog dioničarstva, odnosno poznatiji kao ESO model, mi kao stranka se nikad nećemo složit s tim da se takve firme privatiziraju i za to ne vidimo nikakvu potrebu. Interesantno je da je samo prije neku godinu dionica na burzi te iste firme bila 930 kuna, a sad je ako su točni ovi podaci 121 kunu. Interesantno je da danas se za dionice te tvrtke, odnosno za onaj dio koji je na prodaju, se može dobit 166 milijuna kuna, a da je do nema dugo to bilo 1,6 milijardi kuna. Pri tome nije nebitno nego je itekako bitno da je flota za 30% veća, ako je za vjerovat ovim podacima a ja nemam razloga da sumnjam. Na kraju krajeva, čak mislim da ih je kolega Baranović neki dan isto isto vjerojatno iz tog dopisa pročitao. Pa sad ja postavljam pitanje kome je to u interesu i zašto. Mislim da cijeli ovaj resor, kompletno ministarstvo je itekako zrelo da se kompletan DORH, USKOK preseli tamo, da oni tamo

Ja se ispričavam, ali ovdje piše u ovom zakonu imenom i prezimenom se navodi ta firma. Firme koje se prodaju odnosno pripremaju za prodaju su navedeni u obrazloženju ovog zakona. Prema tome, pričamo o istoj temi i nitko mi ovo neće, neće mi dokazat da ovo nije još jedna od malverzacija jer logike nijedne nema za ovako nešto. Drugi dio problematike koji sam htio spomenuti, ali odmah sam u startu rekao da ovo nije problematika s kojom sam se ja inače bavio u životu, ali je status pomoraca odnosno pomorci koji plove do 183 dana. Tako je zakonom definirano, ukoliko imaju plovidbe do 183 dana godišnje moraju platit porez na dohodak i to onda ispadnu poprilično značajne cifre. Pri tome nikoga ne interesira zbog kojeg razloga možda taj pomorac ne može ostvarit više od tih 183 dana. On može oblit, on može imat prometnu nezgodu, može bit sav polomljen ležat u bolnici. I sad taj čovjek je dvostruko kažnjen, osim što ne može plovit i zarađivat, on istovremeno još ga država dobro debelo odere, oguli mu kožu. Ali tu nema razumijevanja ja ne znam zbog čega. Ja ne znam koliko ima tih pomoraca ukupno, ali mislim da se da se to da riješit tim prije što tekst koji smo dobili od Sindikata pomoraca, dopis koji smo dobili ja pretpostavljam svi ili barem članovi Odbora za promet, nudi rješenje koje po mome zvuči dosta logično, zvuči ispravno. Međutim, očito je da nema tripartitnog dijaloga, da ne postoji ili možda je dogovor izigran pa se napravilo na svoju ruku. Ali dobio sam još jedan poziv sa terena, intervenciju roditelja. Ja ne mogu tvrditi da ovo što iznosim da je činjenično stanje, ali je vrlo interesantna priča. Slučaj propadanja tvrtke Pomorac koji je na brodu čija tvrtka propadne. Sve što ima dadžbine plaćaju Republici Hrvatskoj. Nakon toga on ne ostvaruje pravo koje ostvaruju ostali nezaposleni. Ja ne znam da li je to točno, ali ako je tako to je onda stvarno diskutabilno. sa obiteljima gdje postoje djeca sa teškoćama u razvoju, a ovaj Pomorski zakonik se odnosi na pomorce koji imaju takvih obitelji, ima ih i takvih u tom slučaju recimo majka djeteta ima pravo na četverosatno radno vrijeme ili na produljeni porodiljni dopust do osme godine djetetovog života. Kad se taj pomorac iskrca s broda dođe doma onda ta majka tog djeteta gubi to pravo. Znači, mora ići ili u radni odnos mora osam sati provesti na radnom mjestu ili postaje nezaposlena osoba. kad se taj pomorac vraća na brod? On nema fiksnog datuma kad će se ukrcati na neki brod, na brod na kojem plovi. U tom slučaju majka tog djeteta mora u roku odmah izvadit papire što je često nemoguće, ne često nego živimo u Hrvatskoj pa znamo koliko treba za takvu papirologiju. Što u takvim slučajevima? Inače roditelji te djece prisežu za jednim čudnim rješenjem, fingiranje zapošljavanja što je svjesno rade protuzakonito ali to je jedino rješenje koje mogu napraviti. Znači, ide sam sebe negdje zaposliti, plaća si da je vrtlar, da je ne znam što s obzirom da je bilo malo prije upadica oko izjednačavanja spolova, onda ću reći plaća sebe da je recimo sobarica i da pegla ili domaćica da bi majka ovog djeteta zadržala ta prava. Mislim da bez obzira što je riječ o dva različita ministarstva da morala bi postojati barem malo suglasja između ministarstava da se iznađe rješenje jer ovo nije rješenje koje opterećuje prevelik broj ljudi u državi. Mislim da na kraju krajeva u interesu je RH da ima zadovoljne građane

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine zamjeniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika ne donosi nikakva bitna poboljšanja niti u uvjetima poslovanja pomorskog gospodarstva. Tu prije svega mislim na brodare niti u funkcioniranju javnih vlasti u pomorstvu. Kao što je i gospodin zamjenik ministra u svom uvodnom dijelu izložio temeljna motivacija izmjene ovog Pomorskog zakonika nalazi se u primjedbama koje se odnose na odredbe …/Govornik koje je Ministarstvu pomorstva, prometa, infrastrukture uputila Europska komisija. Te se primjedbe temelje na uvijek novim zahtjevima Opće uprave za financije, a koji su rezultat preopćenitih odredaba smjernica EU koje uređuju poreze po tonaži kao dopuštenu potporu nacionalnim brodarima. Prije nego što nešto kažem više o tome želim reći da je prilikom donošenja Pomorskog zakonika 2004. godina, a kasnije njegovim izmjenama prethodna Vlada uložila jako puno truda i napora da učini uvjete poslovanja brodara u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom, odnosno hrvatskih brodara što konkurentnijim i time stvori uvjete za povrat brodova hrvatskih brodara pod hrvatsku zastavu. Jedna od prvih i osnovnih mjera koju smo tim Pomorskim zakonikom tada bili riješili odnosila se na područje porezne politike i tada su postojale unutar Vlade brojne dileme treba li u jednom Pomorskom zakoniku kao temeljnim aktom hrvatskog pomorstva objediniti i odredbe koje se odnose na poreze kao i na pravni i socijalni status hrvatskih pomoraca ili da to ostane u njihovim lex specialis zakonima koje u pravilu radi ili Ministarstvo financija kad se govori o poreznim zakonima ili Ministarstvo rada i socijalne skrbi kad se govori o pravima hrvatskih zaposlenika pa onda i hrvatskih pomoraca. ipak uspjelo se u taj Pomorski zakonik uvrstiti sve one odredbe koje definiraju postupanje hrvatskih brodara. Pak smo kroz taj Pomorski zakonik ih u vrijeme najveće konjukture svjetskog brodarskog tržišta oslobodili ih plaćanja poreza na dobit, a hrvatske pomorce koji više od 6 mjeseci plove u međunarodnoj plovidbi plaćanja poreza na dohodak o čemu je malo prije govorio i kolega Novak s pravom je dao i određene primjedbe koje je nama u Sabor uputio Sindikat pomoraca. kada smo tada u vrijeme najveće konjukture svjetskog pomorskog tržišta omogućili hrvatskim brodarima određene pogodnosti da mogu prije svega osnažiti, dovesti brodove pod hrvatsku zastavu s jedne strane, a s druge strane obnoviti flotu, tako da je kroz to vrijeme, te velike konjukture svjetskog tržišta obnovljena flota hrvatskih brodara i tankerske plovidbe i atlantske plovidbe i Jadroplova i Uljanika plovidbe itd. Čini mi se da, a o tome je i kolega Novak prije s pravom upozorio, čini mi se da su nerazumni odnosno neprihvatljivi, neprihvatljivi bi bila možda riječ, stav ministarstva i Vlade da se u tim vremenima sadašnje krize u svijetu i u svjetskom brodarstvu omogući rasprodaja trećeg po snazi hrvatskog brodara Jadroplova. Ne shvatljivo nam je da Vlada kroz drugi krug natječaja u bitnome mijenja uvjete natječaja koje će ako natječaj bude dovršen a zašto je kroz prvi krug natječaja iskazan interes, vrlo lako taj brodar napustiti Hrvatsku u roku od 3 godine što se tiče flote i obveze zapošljavanje hrvatski pomoraca. Ali što se tiče sjedišta tvrtke koja je trebala ostati u Splitu i u Hrvatskoj vjerojatno neće biti ništa. I držim da je tu ministarstvo trebalo intervenirati, reagirati i ne dozvoliti da se drugim krugom natječaja mijenjaju one osnovne postavke koje su na određeni način ipak prihvatljivije kud i kamo od ovih koje su sada navedene. No, da se potpuno vratim Pomorskom zakoniku držim da je Vlada kada je krenula u izmjene Pomorskog zakonika onda trebala provesti taj tripartitni dogovor između Vlade, sindikata i brodara. Meni bi interesiralo gospodine zamjeniče da nam kažete je li za ovakvu izmjenu Pomorskog zakonika kao temeljnog zakona zakona koji definira postupanje brodara a u velikom djelu odnosi se i na život i rad hrvatskih pomoraca ili je Vlada ishodila suglasnost udruge Hrvatskih brodara Mare nostrum i sindikata pomoraca. Koliko ja imam informaciju taj dogovor nije postignuta, a ako smo ga mogli postići u vrijeme kada su bili unutar same Vlade puno veći otpori da se Pomorski zakonik unesu porezne odredbe i socijalne odredbe koje definiraju život pomoraca onda sada smo mogli i taj sporazum utvrditi i izići u susret ili barem odgovoriti na zahtjeve sindikata pomoraca koji je imao po meni opravdane zahtjeve i kada se govori o pitanju bolovanja pomoraca koji plove u međunarodnoj plovidbi i kada je u pitanju njihovo zdravstveno osiguranje i socijalni status. Ono što osim promjene odredaba poreza po tonaži koji je uveden prije dvije godine a i dio naših obveza koji proizlazi u članstvu u EU ovim ovim se Pomorskim zakonikom preslaguju različite naknade o čemu je govorio gospodin zamjenik ministra. taj parafiskalni namet koji je u velikom djelu nametnut hrvatskim brodarima već ih jednostavno preslaguje osim jedne naknade koja se ukida a onda se odnosi na upisnike pomorskih objekata i to brodari po mojim saznanjima i prihvaćaju, međutim brodari koji plove u međunarodnoj plovidbi ne mogu prihvatiti da im se kroz izmjena Zakona o pomorskom dobro najavljuje, odnosno naknada za pomorsko dobro koju će plaćati svi vlasnici brodova u Hrvatskoj pa i oni koji plove u međunarodnoj plovidbi. Apsurd je po meni da brod hrvatskog brodara koji nikad možda nije uplovio u hrvatsko teritorijalno more plovi negdje po Atlantiku, Pacifiku ili već negdje kuda je a plaća naknadu za korištenje pomorskog dobra u RH, a takva a takva odluka koja bi trebala definirati i taj namet hrvatskim brodarima po meni je u suprotnosti sa pomorskom strategijom koja je donesena i koja ide za tim da učini hrvatske brodare konkurentnim i atraktivnim na svjetskom pomorskom tržištu. U tom kontekstu svakako treba spomenuti i činjenicu da smo ulaskom u EU bili zbog činjenice da se diskriminiraju vlasnici brodica i jahti koji dolaze iz država članica EU bili primorani ukinuti naknadu koju su plaćali prilikom kupnje vinjeta, vlasnici stranih jahti i brodica. No, međutim sada prema ovim odredbama uvodi se nova naknada koju će plaćati svi vlasnici brodica i jahti u RH pa će takva naknada biti novi namet vlasnicima brodica u RH. Ako smo svjesni činjenice da smo pred novu godinu izglasovali Zakon o morskom ribarstvom kojim smo zakonom umjesto dosada 10 ili 13 tisuća što je gospodin Rilje u svom tadašnjem izlaganju rekao da ima 13 tisuća korisnika povlastice za mali ribolov u RH i da izmjenama Zakona o morskom ribarstvu svodimo ih na 3,5 tisuće. Dakle, 10 tisuća vlasnika brodica, u provom redu otočana u RH, s jedne strane im se ukida mogućnost da žive na hrvatskim otocima i da svoj na određeni način i život olakšaju ulovom ribe kroz obavljanje malog ribolova. Sada im se ukida ta mogućnost obavljanja malog ribolova a u isto vrijeme im Vlada nameće novi namet za njihove brodice koje će morati plaćati kroz novu naknadu. Nadalje, ono što svakako treba još spomenuti a to sam postavio pitanje i u svojoj replici gospodinu zamjeniku ministra. Naime, ja sam vas gospodine zamjeniče pitao da mi kažete kakav je stav vaš odnosno resornog ministarstva kada je u pitanju izdavanje dozvola za obavljanje istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu. Usprkos tome što taj natječaj provodi Ministarstvo gospodarstva odnosno Agencija za ugljikovodike držim da jedino pravo tumačiti može o tome o statusu morskih prostora i podmorskih prostora u RH, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. O čemu se radi? Radi se o tome da je Hrvatski sabor donio strategiju prostornog uređenja RH kojom je strategijom propisao da se istraživati mogu neistražena planirana područja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na srednjem i južnom Jadranu i da je temeljem te strategije koju je donio ovaj Sabor Ministarstvo prostornog uređenja jedinom ovlašteno tumačiti tu strategiju. I to je ministarstvo u postupku raspisivanja natječaja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu dalo suglasnost Agenciji za ugljikovodike da može istraživati eksploatirati naftu i plin u Jadranu ali ne u granicama teritorijalnog mora što je vrlo važno. agencija nije provela i poštivala takvu odluku ministrice Anke Mrak-Taritaš već je na prostoru čitavog Jadrana na udaljenosti 6 kilometara od otoka i 10 kilometara raspisalo natječaj za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika iako za eksploataciju ugljikovodika na prostoru srednjeg i južnog Jadrana je ovaj Sabor rekao da nije moguće raspisivati. Pa sam zbog toga postavio pitanje gospodine zamjeniče da u meritumu odgovorite o tome hoće li resorno Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dati suglasnost agenciji za ugljikovodike da omogući i da dozvolu pojedinim tvrtkama koje su se javile za eksploataciju ugljikovodika u Jadranu. To je vrlo važno, ta je ta je činjenica vrlo važna pogotovo za nas koji živimo uz more i na otocima jer držimo da je prije svega trebalo napraviti stratešku procjenu utjecaja na okoliš s jedne strane a s druge strane napraviti kroz benefit analizu je li istraživanje ugljikovodika u Jadranu Jadranu uz svega 6 kilometara udaljeno od obale, odnosno hrvatskih otoka opće prihvatljivo, a govorim da će u velikoj mjeri ovisiti i o stavu vašeg resornog ministarstva. Što se pak tiče da se vratim i ja bih vas molio da u tom smislu se i izjasnite ako za to imate ovlasti se izjasniti kad je u pitanju status istraživanja i eksploatacije nafte odnosno plina u teritorijalnim vodama RH. Dobro rekao se vratim, da se vratim još malo na onaj dio u kojemu se ovaj Pomorski zakonik uređuje socijalna prava. Sindikat pomoraca je već o tome govorio kolega Novak zatražio da se svim pomorcima koji plove u međunarodnoj plovidbi, ako im prema Pomorskom zakoniku imaju specijalan položaj u hrvatskom radnom zakonodavstvu omogući da za vrijeme bolovanja kad se iskrcaju iz broja da to vrijeme im se uračuna u plovidbeni staž i da ne budu dva puta kažnjeni, prvi puta što će morati platiti porez a drugi puta jasno što im onda ti dani ne ulaze u 6 mjeseci koje ako ispune su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak. Bilo bi dobro da je sa sindikatom pomoraca taj dio realiziran, taj dio riješen i da se doista pomorcima koji plove u međunarodnoj plovidbi kako ne bi morali plaćati porez na dohodak da im se uračuna vrijeme bolovanja kao da obavljaju kada su u plovidbi jer jasno za to vrijeme doista i da hoće i da im je ugovor ponuđen ne mogu izvršavati obaveze i biti u plovidbi. I druga stvar, koju su oni također tražili bio je dio koji se odnosi na pitanje rješavanja njihovog zdravstvenog osiguranja koje je definirano Pomorskim zakonikom da ne bi došlo do preklapanja da oni plaćaju dva puta zdravstveni doprinos, jedan kroz ugovor koji imaju sa brodarom na čijim brodovima plove a drugi puta da plaćaju doprinos u RH kako bi članovi njihovih obitelji, ono što je gospodin Novak govorio prije kad je spomenuo ženu i djecu pomoraca ne bi za vrijeme kada nisu na brodu da bi ostali bez zdravstvene zaštite. To su dva vrlo važna dijela koja je trebalo kroz Pomorski zakonik učiniti razvidnim jer je naime Pomorski zakonik u svojim odredbama riješio i status pomoraca. I treći njihov bitni zahtjev bio je a odnosio se na odnosio se na beneficirani staž kojega bi također trebalo urediti za pomorce koji su na brodovima a stariji su od 60 godina da li je više doista potrebno da oni plaćaju dodatne iznose za utvrđivanje beneficiranog radnog staža. žao mi je što sindikat pomoraca koji je uvijek bio sa resornim ministarstvom u takvim odnosima da se moglo dogovoriti sve one odredbe koje idu ka zaštiti hrvatskih pomoraca kao jednog od najboljih i hrvatskih izvoznih proizvoda znajući kakva je vrijednost i znanje i umješnost naših pomoraca da jednostavno sindikat pomoraca kao njihova krovna strukovna udruga nije ovdje, sindikalna udruga nije došla i našla zajednički jezik u donošenju izmjena i dopuna Pomorskog zakonika. Dakle, sve u svemu iz razloga koje sam naveo i kad je u pitanju odnos prema hrvatskim brodarima i kada je u pitanju odnos prema sindikatu pomoraca RH klub Hrvatske demokratske zajednica ne može podržati ovakav prijedlog izmjena Pomorskog zakonika. Hvala. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Kolega Bačić zaista je istina i sramotno je da se ukida mogućnost za mali obalni ribolov za gotovo desetak tisuća korisnika koji su to dosada imali a da im se uvodi novi namet. Jer ta priča o dozvolama za mali obalni ribolov je sada vrlo aktualna, natječaj traje još nekoliko dana, svega 3,5 tisuće ljudi će dobiti tu mogućnost, to će odrediti ministarstva ali sam postupak je zastrašujući. Vi da biste se dobili ono što ste dosada dobivali vrlo jednostavno morate predati desetak papira za koje u gradovima morate proboraviti određeni dio dana ili vremena a za male otoke i njihove stanovnike je to gotovo nemoguća misija. Morate dostaviti osobno presliku odobrenja koje ste dosada imali za mali obalni ribolov, plovidbenu dozvolu plovila, izjavu o broju članova kućanstava, potvrde porezne uprave o visini prihoda za svakog člana kućanstva, uvjerenje o prebivalištu za svakog člana kućanstva, potvrdu o nezaposlenosti, rješenje o stanju invalidnosti, kopiju braniteljske iskaznice, to još nekako možemo sve razumjeti ali toliko papira da biste sami sebi rekli moram sada odustat pa da barem oni koji razumiju da ne mogu ući u onaj cenzus da barem dobijemo dozvolu za rekreacijski ribolov, ako ne ispuniš onda gubiš pravo i na jedno i na drugo, ako slučajno nešto krivo napraviš onda isto gubiš jedno i drugo. Znači na neki način su ti ljudi ucijenjeni a žive od mora i žive za more i za to imaju plovilo. I sad im još država uvodi namet. To me sve podsjeća i na ove famozne otočne iskaznice. Ja sada da kupim kartu na trajektu na Jadrolinijinom trajektu moram dati 5 iskaznica ako putujem sa jednim automobilom i svojom familijom negdje na put u Rijeku, to je strašno. To traje nekoliko minuta dok se uopće može izdati karta, a ne znam što smo sa time svim skupa dobili. Jednostavno ulazimo iz problema u problem, gomilamo administraciju a svi će biti nezadovoljni, svi će biti nezadovoljni a posebno stanovnici na malim otocima koji u gradovima da bi samo uzeli potvrde o prebivalištu i od porezne moraju proboraviti nekoliko dana, strašno. potpredsjednice. Kolega Borić s pravom ste to zaključili. Naime, Ministarstvo poljoprivrede pokušava hrvatskim koji su imali dozvole za mali ribolov uvjeriti kako kroz proces pregovaranja nije bilo moguće ishoditi dozvole da svi oni koji su do 31.prosinca 2014.obavljali mali otočni ribolov mogu nastaviti u vidu malog obalnog ribolova i dalje ga obavljati. Naime, njih 3,5 tisuća sretnika će kada ispune sve te obrasce i formulare koje ste malo prije napomenuli doista dobiti dobiti tu povlasticu, a njih 9 ili 10 tisuća ostat će izvan tog sustava i ministar ih uvjerava kako će taj rekreacijski ribolov ako budu bez greške ispunili taj obrazac moći nastavljati obavljati u Jadranskom moru. A činjenica da ako je to tako slično obavljati mali obalni ribolov i rekreacijski ribolov onda nije bilo problema uvjeriti Europsku komisiju da njih svih 13 iz 12 tisuća koliko ima brodica koje su bile registrirane u sustavu malog obalnog ribolova mogu s time nastaviti i dalje. To bi bila na određeni način ukazivanje briga prvenstveno za hrvatske otočne, ali i za sve one druge građane RH koji žive uz Jadransko more, koji se bave s tim dopunskim malim ribolovom. A što se tiče otočne iskaznice, ja doista držim da Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture nije trebalo ulaziti i napraviti ovakav problem otočanima ne samo iz razloga što to na određeni način i stvara komplikacije prilikom kupovine karte nego s druge strane što to nije mali iznos. Otprilike će se za izdavanje tih iskaznica otočani osiromašiti za negdje oko 5 milijuna kuna ove godine. Dakle kompletni sustav plaćanja otočnih iskaznica za svaki automobil oko 80 kuna, a i mislim da je negdje oko 50 tisuća vinjete izdato bar dok smo mi bili u ministarstvu to je negdje oko 4 do 5 milijuna trošak samo na izdavanje … /Govornik se ne Kolega Bačić dobro ste iznijeli sve mane ovog zakona i svu problematiku općenito u širini kada se tiče pomorstva, otoka,priobalja i svega. Govorili ste i o nepoštivanju mjera strategija odnosno čak i pojedinih odluka prethodnih vlada. Pa evo imamo najsvježiji primjer kada se ne poštiva odluka Vlade RH na najfrekventnijoj putničkoj liniji 431 koja polazi iz Zadra za Preko. Naime, odlukom Vlade od 20.11.2011.doneseno je i rečeno je izričito da će se preseljenje linije 431 u Luku Gaženica formirati nova linija 409 na relaciji Preko poluotok da 8 tisuća stanovnika Ugljana i Pašmana može doći na odredište u Zadar odnosno u centar Zadra. Prošle su 3,5 godine od te odluke, Agencija za linijski obalni promet nije našla shodno da raspiše uopće natječaj, ni dan danas nije raspisan natječaj, a najavilo se preseljenje linije u Gaženice početkom ili krajem sljedećeg mjeseca. Znamo da za natječaj treba određeni rok i da to do nove godine ne može biti gotovo. I evo to je suština cijelog vašeg govora, cijelog vašeg izlaganja koliko se poštivaju odluke, koliko se misli o otocima, o otočanima, o pomorstvu i o svemu onome što je bitno. Naime, ima ljudi u ministarstvu koji su kompetentni i koji to vrlo dobro znaju ali nažalost ima ljudi iz zapovjednog kadra koji o tome blage veze Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Jerolim upravu ste. Dakle Vlada je krajem 2011.godine kada se već znalo kako se izgradnjom Gaženice dio se prometa koji dolazi u Putničku luku u Zadar izmjestiti u Gaženicu s pravom donijela jedinu pametnu odluku, a to je da se za stanovnike Preka i otoka Ugljana umjesto odlaska u Gaženicu pa troškova kojima se izlažu prijevoza do grada Zadra da će resorno ministarstvo odnosno Vlada uvesti novu brodsku liniju koja će spajati Preko sa Zadrom. Dok nije počeo funkcionirati promet u Gaženici to možemo naći opravdanje za Vladu zašto to nije napravila, međutim kada je već najavljeno da se kreće sa prometovanjem prema Gaženici, Vlada nema niti jedan razlog da to ne napravi. Nema opravdanja i novčanih sredstava. Ja vjerujem da je samo u mjesec dana koliko je nafta na hrvatskom tržištu i svjetskom tržištu čija je cijena značajno bila pala, da je u tih mjesec dana Vlada uštedila odnosno resorna agencija na troškovima goriva bilo Jadrolinije, bilo ostalih brodara da je mogla uvesti pored te linije još 2, 3 linije po hrvatskim otocima kad su u pitanju brodovi i ne bi se to osjetilo u državnom proračunu. Dakle nema niti jednog razloga da Vlada ne spoji Preko sa gradom Zadrom u trenutku kada se izmiješta linija iz Luke Preko u Gaženicu. Ja doista ne vidim koji je to razlog, tim više što postoji odluka Vlade o utvrđivanju državnih, lokalnih i i županijskih linija na temelju čega se može raspisati natječaj. Agencija ako to nije napravila već što mora napraviti odmah kako bi se to čim prije riješilo. A vi ste kolega Jerolimov … mislim da je to tri mjeseca ukoliko dođe žalba i nakon njegovog rješavanja vrlo se lako može dogoditi da ova godina prođe, a da se ta linija ne uspostavi koju je Vlada dužna uspostaviti temeljem vlastite odluke, a koja je prije svega gospodarski opravdana i pripomoći će svim stanovnicima Ugljena.

Evo pred nama je Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika kojim se predviđaju odgovarajuće izmjene i dopune radi usklađivanja s direktivama EU, ali kako bi se bolje uredila problematika iz ovog područja. Obzirom da se ovaj zakon odnosi na segment dakle i cijeli Pomorski zakonik, na segment djelatnosti bremenit problemima, nužno ga je što bolje urediti u budućnosti dorađivati, a kako bi se razmotrila mogućnost povećavanja prava pomoraca i zdravstvenog osiguranja, još boljem reguliranju prava pomoraca iz mirovinskog osiguranja, posebno beneficiranog radnog staža, još boljem reguliranju prava i mogućnosti onih pomoraca i osoblja iz ove djelatnosti koji su bez svoje krivice ostali bez posla, npr. zbog bolesti, još efikasnijem uređenju, reguliranju i ugovaranju vježbeničkog staža, urediti još bolje zaštitu i sigurnost kod djelovanja znanstvenih i istraživačkih plovila, nastojati osigurati što veći angažman zapovjednog i drugog osoblja na brodovima sa hrvatskom zastavom, razmotriti osiguranje funkcioniranja tvrtke Plovput koja je zasigurno značajna za Republiku Hrvatsku i odvijanje pomorskog prometa na plovnim putevima. Ja bih se naravno osvrnuo na ove izmjene i dopune zakona, a ne na one buduće koje će biti, mada vjerujem da je svima zajednička želja da se ovo područje kao pomorske zemlje što bolje uredi. Sada se ovim zakonom usklađuju odredbe Pomorskog zakonika s primjedbama Europske komisije iznesenim u postupku odobravanja poreza po tonaži broda kao dozvoljene potpore, a sukladno s priopćenjem Europske komisije, dakle sukladno smjernicama zajednice o državnim potporama u pomorskom prometu. Naravno da bi poreznom politikom trebali pokušati naravno u granicama mogućeg osigurati status domaćih brodara. Mijenjaju se odredbe zakonika kojima je uređeno obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje za članove posade brodova u međunarodnoj plovidbi na način da se stvaraju pretpostavke za izravnu primjenu Uredbe Europske zajednice 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. Izravna primjena navedene uredbe za pomorce koji plove na brodovima je jedna od država članica Europske unije, znači primjenu zakonodavstva države pod kojom zastavom plovi uz mogućnost iznimke, bilo na pojedinačnoj razini, bilo na razini sporazuma između dviju ili više država članica. Ovim prijedlogom zakona se jasnije utvrđuju prava i obveze u pogledu uređenja i održavanja plovnosti plovnih puteva s obzirom na područja mora na kojima se ti plovni putevi nalaze. U tom smislu utvrđuju se obveze uređenja i održavanja plovnih puteva u lučkim područjima od strane upravitelja lukama. Kao novina uvodi se obveza uređivanja i održavanja plovnih putova izvan lučkih područja, javnih plovnih puteva od strane trgovačkog društva Plovput na temelju posebnog programa ministarstva nadležnog za pomorstvo koji se donosi na osnovu procjene rizika za sigurnost plovidbe, ljudskih života i imovine na moru, čime se osigurava postupak procjene opravdanosti javnih investicija u plovne putove. Uređuje se način i uvjeti postavljanja i održavanja objekata sigurnosti plovidbe koji su u naravi svjetionici, obalna svjetla, plutače i druge oznake, signalne postaje, radiopostaje i svi ostali uređaji i oznake, a u skladu s odredbama Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru, a što je dužna osigurati Republika Hrvatska radi sigurne plovidbe unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem. U tom smislu utvrđuju se obveze trgovačkog društva Plovput d.o.o. u vezi po i održavanja objekata sigurnosti plovidbe od javnog interesa, dok se za objekte koji se nalaze na lučkim područjima utvrđuje obveza upravitelja lukama. Utvrđuje se obveza investitora, vlasnika ili korisnika objekta ili sredstva, odnosno nositelja zahvata u morskom prostoru koji predstavlja stalnu ili privremenu zapreku na plovnom putu. Dakle mostovi, kablovi, potonuli objekti, objekti za istraživanje i iskorištavanje industrijskih i ostalih mineralnih sirovina u pogledu postavljanja i održavanja odgovarajućih objekata sigurnosti plovidbe, a sve radi sigurnosti plovidbe na području takve zapreke u prostoru. Uvodi se i registar objekata sigurnosti plovidbe kao javna knjiga koju u elektroničkom obliku vodi trgovačko društvo Plovput kao javnu ovlast, a sve radi učinkovitog upravljanja postavljanjem i održavanjem te nadzorom nad obavljanjem tih poslova. Utvrđuju se i obveze fizičkih ili pravnih osoba koje postavljaju i održavaju objekte sigurnosti plovidbe te se daje ovlast ministru nadležnom za pomorstvo da pravilnikom utvrdi način i uvjete uspostave i vođenja te sadržaj registra objekata sigurnosti, kao i podrobnije obveze fizičkih i pravnih osoba. Ovim se prijedlogom uvodi i elektronički registar luka i daje ovlast lučkim kapetanijama u pogledu vođenja istog te se utvrđuju obveze tijela koja razvrstavaju luke i tijela koja upravljaju lukama u pogledu dostave podataka u registar luka. Ovim izmjenama i dopunama zakona konsolidiraju se i preciznije uređuju odredbe koje se odnose na naknade propisane Pomorskim zakonikom i to kako smo već i ranije čuli ukida se naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu od onečišćenja koju plaćaju samo strane brodice namijenjene razonodi, športu i rekreaciji, kada plove i borave u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, a koja naknada nije propisana za domaće plovne objekte te je u tom pogledu diskriminatorna. Kako bi se zadržao prihod državnog proračuna postojeća naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu od onečišćenja objedinjuje se sa sadašnjom naknadom za korištenje objekata sigurnosti plovidbe što je sada prihod trgovačkog društva Plovput d.o.o. u vlasništvu države u dijelu koji se odnosi na jahte i brodice u novu naknadu za sigurnost plovidbe koju kao prihod državnog proračuna plaćaju sve jahte i brodice bez obzira na državnu pripadnost. Polovica prihoda od ove naknade koristit će se namjenski za pokrivanje rashoda održavanja i izgradnje sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom kao najsloženijeg sustava sigurnosti plovidbe na Jadranu, pokrivanje rashoda uporabe, održavanja i razvoja materijalnih resursa za traganje i spašavanje ljudskih života na moru te se ostvaruje integrirano upravljanje financijskim sredstvima za potrebe projekata uređivanja i održavanja plovnosti plovnih puteva izvan lučkih područja s mogućnošću ostvarivanja povoljnih uvjeta u realizaciji investicijskih projekata koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije. da širina naplata ove naknade sada obuhvaća jedan veći broj plovila. Ovdje moram napomenuti da se radi osiguravanja prihoda tvrtke Plovput u ovoj godini zapravo evo priprema, to sam dobio kao obavijest amandman SDP-a, kluba SDP-a na termin primjene odredbe o naknadi za sigurnost, dakle o početku primjene naknade za sigurnost plovidbe koja će zapravo započeti sa datumom 1.1.2016. godine. Naknada za uporabu objekata sigurnosti plovidbe kao prihod trgovačkog društva Plovput d.o.o. kako je utvrđena postojećim Pomorskim zakonikom ostaje i nadalje. U odnosu na postojeće normativno rješenje od obveze plaćanja naknade za uporabu objekata, sigurnosti plovidbe izuzimaju se sve brodice i jahte koje su obveznici plaćanja naknade za usluge sigurnosti plovidbe pa se ista odnosi na brodove. Ova naknada koristi se za javne usluge izgradnje i održavanje objekata sigurnosti plovidbe, svjetionika i drugih objekata, pomorske signalizacije kao i javnih usluga Službe bdijenja obalnih radijskih postaja koja služi zaštiti ljudskih života i sigurnosti plovidbe na moru u skladu sa konvencijskim obvezama RH. Naknada za odobravanje izobrazbe koju plaćaju pomorska učilišta i naknada koju plaćaju osobe koje polažu ispite za stjecanje svjedodžbi i uvjerenje o osposobljenosti pomoraca i nautičara su postojeće naknade s tim da su do sada detaljnije odredbe bile propisane u Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama pomoraca. Kao novina ovim izmjenama je propisano da će se dio prihoda od ovih naknada iskoristiti za pokriće troškova održavanja praktičnog dijela ispita kao obveza prema Konvenciji međunarodne pomorske organizacije i Direktivi EU 2806 EZ o minimalnoj razini izobrazbe pomoraca i njezinim izmjenama, dakle direktivama o izmjeni ove direktive da vam ne navodim sada brojeve. Naknada za upis u odgovarajuće upisnike, odnosno očevidnike RH se ukida čime se smanjuju prihodi državnog proračuna za milijun kuna na godišnjoj razini. Ali međutim, ukidanje ove naknade neće u konačnici imati negativnog utjecaja na državni proračun budući da se izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama širi obveza plaćanja naknade za uporabu pomorskog dobra i na one pomorske objekte za koje se do sad plaćala naknada za upis. A sama naknada za uporabu pomorskog dobra trebala bi postati u cijelosti prihod državnog proračuna. Ovime se smanjuje broj naknada i pojednostavljuje sustav naplate. Interesantno je samo evo koliki broj plovila će bit obuhvaćen i koja sva plovila će bit obuhvaćena sa ovom naknadom. Prijedlogom ovog zakona uređuje se djelatnost, istraživanje, ispitivanja, fotografiranja ili mjerenja mora, morskog dna ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora, epikontinentalnog pojasa i gospodarskog pojasa RH na način da odobrenje za istraživanje, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna ili morskog podzemlja izdaje ministarstvo nadležno za pomorstvo uz traženje prethodnih suglasnosti drugih relevantnih nadležnih tijela državne uprave RH. I na kraju, I na kraju, evo moram reći da će klub SDP-a podržati izmjene i dopune ovog zakona. Hvala. Hvala lijepo. Pa evo kolega Rilje, kao što ste najavili u svojoj raspravi da će klub SDP-a predložiti amandman na ovaj dio teksta koji se odnosi na Plovput Ako sam ja dobro shvatio pogotovo ovaj amandman tri se odnosi vjerojatno na to će prihod te firme ipak ostati njoj a neće biti u državnom, prihod državnog proračuna što znači da, ako se naravno taj amandman kluba SDP-a prihvati što ja vjerujem da hoće jer na kraju krajeva dio ste iste političke partije što će značiti da ipak razum je prevladao i da su uslišane molbe radnika i Plovputa i onih koji su pisali ovo sve skupa i da to ipak nisu tolike. Evo, gospodin Antešić odmahuje glavom da to neće proći, da neće da neće se ići ka sustavnom uništavanju još jednom privrednog subjekta u RH. Hvala. Uvaženi kolega Novak, gledajte što se tiče Plovputa, dakle za mene je on infrastruktura. Što se tiče plovnih puta i i sigurnosti obavljanja pomorskog prometa na našem teritorijalnom moru, dakle on brine o mnogo čemu. Ja sam i u svom izlaganju rekao da mi se čini da je, ne da mi se čini, nego da je to tvrtka od značaja za RH i evo ja vjerujem da će se u tom kontekstu svi odnositi prema toj tvrtki. A u konačnici mi smo pomorska zemlja sa pomorskim kontinuitetom i vjerujem da onda i moramo imati eto tako jednog hajmo ga nazvati upravitelja infrastrukture i sigurnosti i pomorskih plovnih puteva i sigurnosti obavljanja pomorskog prometa. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolega Slavko Linić. Pojedinačnu ste prijavili. Prijavili ste pojedinačnu raspravu kolega. Ali kolega. Ali s mjesta onda. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Najprije moram reći da mi nije drago da raspravu o ovom zakonu imamo po hitnom postupku. Iz samog obrazloženja hitnog postupka vidite usklađenje sa europskim normama koje usklađenje su mogle biti i mjesec dana kasnije, a sa svojim raspravama smo mogli poboljšati tekst. Jer budimo iskreni nema velike vajde od ali vjerujem da bi u drugom čitanju možda predlagač uvažio dio naših rasprava. Prema tome, doista ne vidim potrebu da smo kod ovako važnog zakona išli u hitnu proceduru. druge strane vidimo da je poboljšanje teksta, da je usklađivanje sa europskom zajednicom, da smo uspjeli kako tako regulirati porezni sustav koji je u korist naših brodara a da nije u suprotnosti sa europskim direktivama ja bi rekao možemo biti zadovoljni sa tim rješenjima. Isto tako možemo biti zadovoljni i sa rješenjima kad je u pitanju zdravstveno i mirovinsko osiguranje pomoraca. Vidim da kod svih nas dvojbu izaziva promjena novih naknada, ukidanje starih i zaista nepovjerenje da li će to značiti veće naknade. sad kad promatramo da je to područje koje reguliraju članci 5., članci 13. i članci 53. i 54. I mislim da tu dvojbu, jer u obrazloženju ste rekli da neće biti veće davanje, to ste rekli u obrazloženju. U člancima 5., 13., 53. i 54. to niste na neki način se ogradili. Pa ja sugeriram da možda sami upravo u onim prijelaznim odredbama 53., 54. i kažete da donose jedan i drugi ministar ali ne više nego sadašnja opterećenja jel člankom 5. ukidamo za strane brodove, člankom 13. definiramo novi članak, mijenjamo mijenjamo članak 50. u kojem vidimo kako ćemo utvrđivat i posebno točkom četiri utvrđujemo tu posebnu naknadu. odredbama članka 53., 54. mogli ste samo utvrditi da ministri ne smiju definirati više nego što je to dosada i ne bi bilo ove naše dvojbe, našeg nepovjerenja u uvodu ste jasno naznačili da neće biti povećanja, pa onda samo utvrdimo da ni oni ne smiju novu naknadu utvrditi iznad one koja je bila dosada. vidi se da će ona biti prihod ministarstva i da će ona ići prije svega najvećim dijelom na spašavanja i sigurnost plovidbe što je po nama prihvatljivo. Prema tome, sugestija probajte jedno ograničenje metnut u 53., 54. kao prelazne odredbe da zaista skinemo dvojbu da li će biti veće ili ne i da ne ostane to samo u uvodnom obrazloženju. E sad, ovaj zakon poboljšava stvari. Mi još uvijek imamo neke stvari koje nisu do kraja riješene kad je u pitanju Pomorski zakonik. Primjerice nedovoljno jasno je definirana sigurnost prometa u lukama. Ja ću to reći na riječkoj luci i primjeru riječke luke. Kako često volim biti u luci za mene je šok kad vidim da brod uplovljava i vezuje se bez kako ih vi zovete tegljača ili potiskivača ili kako mi po starinski kažemo remorkera. To je volja lučkog kapetana, to je nedovoljno jasno određeni uvjeti plovidbe u luci i dano na volju ja ja bi rekao agentima koji eto se oslanjaju na znanje i stručnost pilota i kapetana. Ja ni ne sumnjam u njihovo znanje ali znam nešto drugo, kad teretni brod sam pristaje uništava imovinu Hrvatske u koju je svaki porezni obveznik Hrvatske uložio novce. On uništava obalu, on uništava rivu, on potkopava temelje. I to dobro znamo na što to liči a sve se to plaća iz poreznih prihoda građana. Znači da bi omogućili brodaru što manji trošak, agentu što veću zaradu uništavamo imovinu građana Hrvatske. To je neprihvatljivo i mislim da ste u članku 19. koji regulira pitanje tegljača itekako morali regulirati da zakonom propišemo da u lukama od javnog interesa ili kako god hoćete, lukama od javnog prometa ne može bit vezivanje bez tegljača, ne može. Mi moramo čuvati imovinu i mi smo odgovorni za novac poreznih obveznika koji troše. lučkog kapetana i ja bih rekao osobnim interesima ili poslovnim interesima agenata i ostalog. Mislim da to bi trebalo u članku 19. vrlo jasno staviti ograničenje. Još me smeta jedna stvar, jako puno govorimo o kontroli, sigurnosti, o objektima za sigurnu plovidbu i sve a malo govorimo o onečišćenju mora kako ojačati hrvatske luke da ulažu u zaštitu mora od onečišćenja. I jednostavno znamo da u tom dijelu imamo pojedine firme koje su potpuno, potpuno na rubu ekonomskog opravdanja i u biti nismo dovoljno kroz Pomorski zakonik zaštitili naše more od onečišćenja. jednostavno ja smatram oni moraju imati u lukama svoju zaradu i moraju se ulagati u čistoću i luka i plovnih putova. Zato smatram da bi i taj dio itekako mogli pronaći određena rješenja da smo imali mogućnost kroz drugo čitanje. I još nešto, člankom 18. regulirate članak 54.c a to je sportske i druge aktivnosti, ali na plovnim putovima. I ovdje ste utvrdili upravni postupak i sve ono što treba, a što ako imamo sportske aktivnosti van plovnih puteva? Niste to sebi dali mogućnost da upravnim postupkom rješavate. sad ja pitam da li je moguće u članku 54.c ne samo utvrditi na plovnim putovima nego na drugim ili obrnuto ako nije to članak 54.c onda bi to mogao biti i članak gdje gdje utvrđujete mogućnost istraživanja i povijesnih snimaka itd. da omogućite i sportsku sportsku djelatnost i definirati upravni postupak kojim bi ste dali te mogućnosti. Zašto govorim o tome? govorim to iz razloga što u Europi sve više turista se privlači na podvodno ronjenje što je sportska djelatnost. Podvodno ronjenje je interesantno ako imate objekt na dnu mora. I zahvaljujući do sada vašoj susretljivosti mnoga sportska društva su prišli tome, prišli tome, dobili suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, dobili Ministarstva turizma i sada je osnovno pitanje da li vi imate mogućnost dozvoliti potapanje brodova, ako nije na pomorskom putu. Jel pomorski put možete definirati, a što je ako je van pomorskog puta? Vjerojatno niste upravni postupak definirali. Zato smatram da bi se sa tih nekoliko poboljšanja mogli itekako doprinijeti razvoju turizma, dovlačenju 12 mjeseci europskih sportaša u Hrvatsku, omogućavali veće prihode, a vi definirali ono što do sada nemate definirano. A s druge strane pojačate pojačate sigurnost u lukama, zaštitu lučke infrastrukture i suprastrukture, a isto tako zaštitu mora. Pa su to prijedlozi koji nažalost ne znam koliko ćete ih moći uvažiti s obzirom da ste išli na hitni postupak, ali očito stvari koje niste do sada definirali, a opet ste propustili u ovom prijedlogu koji je pred nama. Hvala. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Linić, izmjenama Pomorskog zakonika dolazi do preslaganja određenih naknada koje su plaćali brodari za uslugu korištenja objekata sigurnosti plovidbe Plovput i određenih naknada koje su bili izvorni prihodi državnog proračuna, a koji su opet kasnije dijelom završavali u Plovputu. Temeljno je pitanje i ono što brine Plovput to je da li će izmjene ovog Pomorskog zakonika Plovput ostati sa značajno manjim sredstvima koje su mu pripadali prije ovih preslagivanja i izmjena naknada koja se plaćaju u plovidbi u teritorijalnom moru RH. Vi jako dobro znate kada je Vlada predložila izmjenu naknada koji su bili izvorni prihodi HANDA-e i HROTE-a da nikada više iako je bilo obećanja da hoće, da nikad više te dvije agencije neće imati ona sredstva kao kada su te naknade bili izvorni prihod i HANDA-e ja sam siguran da niti nakon ovih izmjena Pomorskog zakonika neće nikada više Plovput imati sredstva koja je imao prije usprkos amandmanu SDP-a koji idu za tim da mu se sredstva osiguravaju godišnjim planom i programom. Kada je nešto vaše izvorno to je vaše i to vam dolazi neovisno, a čim on mora proći kroz državni proračun, vi ste bili ministar financija vi znate kako u određenom trenutku treba reagirati i neke druge rupe u državnom proračunu pokrpiti, pa onda pitanje je hoće li Plovput biti u prioritetu … A druga stvar kada se tiče obveze korištenja peljara i tegljača u lukama, vi ste spomenuli Luku Rijeka to je definirano i pravilnicima i Pomorskim zakonikom i ne bi se trebao ni usudio lučki kapetan imati paušalnu cijenu, treba li mu peljar i treba li mu tegljač. A s druge strane što postoje peljari koji itekako njihov prihod ovisi o tome jeli ga koristi pojedini brod u luci pa je onda taj koji reagira prije nego bilo ko sa rive koji to gleda jer peljari o tome ovise i ne puštaju laku da brodovi mogu uplovljavati bez njihove asistencije, tako da mislim da se u tom dijelu ne može postignuti da će smanjiti sigurnost Kolega Bačiću ipak sam mišljenja da prihodi Plovputa iz dosadašnje prakse pokazuju da su sasvim dovoljni da bi se moglo održavati sva ona sredstva koja su bitna za sigurnost Plus toga tehnologije su danas sasvim drukčije, nemaju svjetionici više posada, nešto je sasvim drukčije rad na tim svjetionicima, sve se upravlja sa daljinskim upravljanjem. Vidimo da će se uložiti u praćenje plovidbe u Jadranu, prema tome po meni nije to loše da se novac iz da se novac iz sredstava Plovputa koji je prije 10 godina sasvim drukčiju djelatnost imao, usmjeri u državni proračun. Ostaje uvijek ono najveći problem, deficita državnog proračuna, ali ovdje je vrlo jasno rečeno da novac koji se dobije od brodica može se uložiti samo u traganje, spašavanje, meteorologiju itd. prema tome to su namjenska sredstva i u državnom proračunu. Prema tome nadam se da će ministarstvo i imati tu odgovornost jel oni nisu neki opći porezi, oni su vrlo jasno naknade koje su namjenske. prihvatiti da to sve ide u Plovput koji će se onda morati odreći toga da bi se osiguravala opet ove djelatnosti. Mislim da preusmjerenje djelatnosti je nešto što je sasvim, sasvim opravdano. s druge strane ja sam ipak za reguliranje kroz zakon, pitanje prometa trgovačkih brodova u lukama jel vidimo da ćemo imati registar luka, da nam je stalo do sigurnosti plovidbe luka, ali očito zaboravljamo koji puta zašto je. Lako uzimamo novac poreskim obveznicima pa nas baš briga ako uništavamo suprastrukturu luka. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče sa suradnicima. Ja ću se fokusirati samo na jedan dio zakona koji se i zbog čega jest ako se ja ne varam i donosimo ga po hitnom postupku, a to je zato što dio usuglašavamo sa propisima EU, pa jednostavno evo meni zbog mene samoga koji sam možda ovo dobro pročitao, ali krivo shvatio ili sam krivo pročitao, a dobro razumio. Tražim pojašnjenje. Dakle, ako sam dobro shvatio ukida se naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu od onečišćenja koju plaćaju samo strane brodice i jahte namijenjene razonodi i sportu ili rekreaciji kada plove i borave u unutrašnjim morskim vodama itd. naknada je postojala po ovome kako ovdje stoji za sigurnost plovidbe i zaštitu od onečišćenja mora. Kako međunarodni ugovori, ali i konvencije koje smo potpisali, ali i Europa traži od nas da moramo pružiti konkretne javne usluge sigurnosti plovidbe kao protučinidbu, s time su vezani namjenski rashodi. Znači morali smo zbog izjednačavanja sa stranim brodicama koje plove našim Jadranom učiniti da budemo tu nekako jednaki i dobro, slažem se. I onda smo donijeli članak 13., tu naknadu smo pretvorili u, ako sam dobro pročitao, usluge sigurnosti plovidbe. Jel to točno ili sam pogriješio negdje? Pretpostavljam da je to jedinstvena naknada sada za svih jednaka je. Pitam se, evo ovo kao što je i kolega Linić rekao, ako se ukinula naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu od onečišćenja zašto nismo stavili tu usluge sigurnosti plovidbe i zaštita od onečišćenja pa bi bilo dio novaca pretpostavljam da se iz te naknade izdavao i za iznenadna onečišćenja mora, znači nekakav prihod za onečišćenja mora je negdje bio ako je ta naknada postojala prije. Sad je nestala, onečišćenje je nestalo, ali zato imamo uređivanje i održavanje plovnih putova, postavljanje i održavanje objekata sigurnosti plovidbe. To sve dajemo kao protuuslugu za naknadu za stranim jahtama i brodicama koje plove našim Jadranom. Obavljanje hidrografske djelatnosti itd. Mislim da bi uz radio službu obalnih radijskih postaja bilo dobro da je stajalo i onečišćenje tako da bi onda ova naknada koja je koja je to imala, a pretpostavljam da je dio te naknade išao za to onečišćenje mora, da bi ona mogla ostati i da onda taj prihod, dio prihoda dajemo zaista za iznenadna onečišćenja mora koja se događaju i u lukama, ali i u plovnim putevima koji su na Jadranu. E sad, za uređivanje i održavanje plovnih putova iz stavka 1. ovog članka i usluga od javnog interesa iz članka 30. stavka 1. podstavka d i c vlasnici ili korisnici plovnih objekata i drugih objekata namijenjenih za plovidbu, osim broda i ratnog broda plaćaju naknadu za sigurnost plovidbe. Ja možda jesam rođen na moru, to brod i jahta malo mi nije jasno kako se to, znači osim broda. A onda smo utvrdili u jednom drugom članku da je, u članku 3. smo rekli što je brod. B5 ja mislim da. Brod osim ratnog broda jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem čija je duljina veća od 12 metara, od 12 metara, a bruto tonaža je veća od 15 ili je ovlašten prevoziti više od 12 putnika. Brod može biti putnički, teretni, tehnički, plovni objekti, ribarski, javni ili znanstveno-istraživački. Šta sad znači to ili ja krivo to tumačim, da li je brod jahta koja ima preko 12 metara je brod ili još uvijek jahta ili kako to. Ako je jahta onda je ok jer svjedoci smo da uplovljavaju u naš Jadran i malo veći brodovi od 12 metara ali ne znam da li se oni klasificiraju kao jahte. Tko to određuje, kad se to određuje, tko plaća onda naknadu. Evo to mi nije jasno, zato sam tražio mi možda netko od vas pojasni jesam ja u pravu ili u krivu. Ali u svakom slučaju bilo bi dobro da smo kao što kaže kolega Linić ovo imali možda u dva čitanja i da smo još negdje naznačili da dio te naknade ide i za ne samo pružanje usluga ovih koje smo ovdje naveli, usluge sigurnosti plovidbe nego i za dio za onečišćenje, iznenadna onečišćenja mora koja se a gdje imamo kao što znamo samo dvije tvrtke na Jadranu, jedna na sjevernim, jedna na južnom, koje se tim poslom bave, a u biti novaca za tako nešto u proračunu nema. I mislim da bi bilo dobro da negdje produžimo tu rečenicu i da dodamo onečišćenje mora. Završno, zamjenik ministra Zdenko Antešić. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Uvažene zastupnice i zastupnici. Evo prije svega zahvaljujem na vrlo zanimljivoj, konstruktivnoj raspravi. Vjerujem da će u nekim budućim korekcijama ove zakonske regulative neki od ovih prijedloga sigurno naći svoje mjesto i poboljšati ukupno ovu cijelu aktivnost vezano za pomorstvo, more i pomorsko gospodarstvo u cjelini. nekoliko rečenica se osvrnuti na tvrtku Plovput, dakle jer nekako iz ove rasprave proizlazi da će naša tvrtka Plovput koja je zadužena za održavanje i osiguravanje objekata sigurnosti plovidbe na moru doći u poteškoće jer im se smanjuje prihod za otprilike onaj dio koji se odnosi na, govoreći kolokvijalno, na svjetlarinu za brodice i jahte koje je do donošenja ovih izmjena zakona o kojima je sada riječ koje su bile izravni prihod tvrtke Plovput. Naime, o čemu se radi? To je točno, dakle točno je da u jednom dijelu tvrtka Plovput ostaje bez prema sadašnjim kriterijima određenog dijela izvornog prihoda. ulaskom u EU mi smo morali promijeniti regulativu u smislu naplate svjetlarina. u smislu naplate naknada za sigurnost plovidbe na način da izjednačimo hrvatske državljane i državljane EU. Dakle, ne smije biti diskreditiranje u smislu tarife naplate tih naknada. Jer je do sada, je do sada, mi smo imali do sada otprilike ovakvu praksu. Kad je stranac sa svojom jahtom ili brodicom se prijavljivao u ljeti, u ljetnom periodu u Lučku kapetaniju, onda bi on prilikom prijave dobio račun za tzv. svjetlarinu i ostale naknade i pristojbe. I ta svjetlarina je iznosila prema nekim kriterijima, dakle cifra puta dužina broda ili jačina motora i tu, dakle tu količinu novca bi onda se transferiralo, dakle bi djelatnici Lučke kapetanije transferirali prema, jednim dijelom prema Plovputu. A hrvatski građanin koji je imao istu brodicu ili jahtu on bi prilikom registracije, prilikom godišnje registracije svoga plovila to plaćao po znatno manjoj tarifi. Dakle, to je ulaskom u EU nedozvoljivo. Dakle, ovim ovim izmjenama i dopunama ovoga zakonika to se uređuje i harmonizira i sada svi plaćaju na isti način. Ali plaćaju kako? Plaćaju na način da to nije, nije što se tiče brodica i jahti, to više nije usluga. Ona se tretira kao naknada iz razloga što na uslugu se ne plaća PDV, nego ona je direktno prihod državnog proračuna. Ukoliko bi to bila usluga, odnosno ukoliko bi nju naplaćivao i dalje Plovput kao trgovačko društvo ona bi morala biti usluga i bila bi opterećena PDV-om itd. itd. A onda iznos, dakle fakture prema strancima opterećen s PDV-om umnogome komplicira život i komplicira samu tehniku naplate i tijek novca i da ne govorim o bitnim drugim, nekim Zašto mi ne možemo tu uslugu, tu naknadu koja je sada naknada kao direktno prihod, namjenski prihod državnog proračuna cijelu vratiti vratiti direktno Plovputu jer je to prema pravilima EU nedozvoljena potpora. Plovput je trgovačko društvo i zbog toga će se veći dio te naknade koja se sada ubire vratiti Plovputu indirektno kroz održavanje, dakle kroz financiranje, održavanje objekata sigurnosti plovidbe. To je suština cijele priče. Dakle, pojednostavljuje se stvar. Stvar se nekako dovodi sve u jednu ravan, a uostalom Plovput je u proteklih 5, 6 godina otprilike prikazivao dobit na kraju godine otprilike u iznosu koliko će mu sada biti smanjen ukupni prihod, pa povratkom ove naknade, odnosno većeg dijela ove naknade kroz investicije da se tako izrazim u objekte sigurnosti plovidbe zapravo on će se indirektno još i prihod, ukupni prihod odnosno stanje poslovanja popraviti. Evo to je ako sam uspio pojasniti suštinu cijele ove priče. Ni u kom slučaju, dakle ni u kom slučaju nije bila niti je, niti itko razmišlja na način da bi Plovput išao u privatizaciju, odnosno da bi se bilo kakav postupak u tom pravcu pokrenuo. Jer postoji Zakon o Plovputu. On je tvrtka od posebnog interesa, dakle ona služi održavanju objekata sigurnosti plovidbe na moru i svaka pomisao na taj način je zapravo, razmišljanja na taj način je po meni nedozvoljiva i nema nikakve šanse da se to dogodi. Evo mislim da druge bitne stvari su iznesene u samom obrazloženju. Ja zahvaljujem svima. ono što sam rekao na početku možda u budućnosti kroz izmjene nekih odredaba se definitivno može ovaj tekst još popraviti. Hvala lijepa. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine zamjeniče ministra, ovim zakonom po hitnom postupku zapravo ste se zakopali u u tome da ne možete uvažiti rekli ste sami zanimljive podatke iz rasprave koje su vam naši zastupnici našli i boduli i ne boduli ponudili dobro poznavajući ovu materiju, jako dobro poznavajući. Dakle, vi ste hitnim postupkom jednostavno anulirali sve dobre prijedloge iz ove rasprave. Očito ste time najavili, sami ste rekli dakle nova izmjena i dopuna ovoga zakona. I tako stalno radimo nove izmjene i nove dopune, a ove primjedbe koje su došle danas iz i prijedlozi koji su došli iz saborskih klupa to će biti onda ugrađeni u nekakve nove najave, izmjene i dopune zakona. Ali kada govorite o Plovputu onda vam teško možemo vjerovati, barem ja a čini mi se da i mnogi građani u Hrvatskoj zato što vidimo kako ministarstvo vašeg šefa, ministra radi. Vidimo to počevši od Koncesije za Zračnu luku Zagreb, Zračnu luku Osijek, Croatia airlines koja ide u prodaju, HŽ CARGO o kojem se razgovaralo o prodaji godinu i po dana, o monetizaciji Hrvatskih autocesta hoćemo li dobiti koncesionara za odražavanje pomorskih linija i svjetionika i svega. Dakle, da ide i to u koncesiju, dakle ako ide sve onda može i to, a ne vidim dobre najave za Plovput u tom smislu i bojim se da će to završiti tako. Hvala lijepo. tvrdite da se neće ništa bitno promijeniti, međutim iznos koji je direktno bio proslijeđen Plovputu kojega su plaćali vlasnici stranih brodica i jahti sada postaje prihodom državnog proračuna i koliko sam ja shvatio amandmane kluba SDP-a kroz godišnji plan i program u iznosu kojega prihvati ministarstvo će biti proslijeđen S druge strane uvodimo naknadu svim hrvatskim državnim vlasnicima brodica u RH. Tako da se bojim ustvari da će prilog ovih izmjena Pomorskog zakonika biti s jedne strane manjak sredstava Plovputu, a s druge strane uvođenje nove naknade koju dosada nisu plaćali vlasnici brodica i jahti u RH to je jedna stvar. A druga stvar, najavljeno je da je u proceduri Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, je li to znači onda da će prema tom prijedlogu zakona sredstava koja su dosada bili izvorni prihod županija a to je naknada za korištenje pomorskog dobra od sada postati prihod državnog proračuna a to vjerujte nije mali iznos, mislim da je za Primorsko-goransku županiju 6 milijuna kuna, za Dubrovačko-neretvansko 2 milijuna kuna i u ovisnosti o broju brodica koji su upisani u pojedinu lučku kapetaniju na području jadrana mislim da se jedinicama područne samouprave kroz tu tu novelu zakona, odnosno novi Zakon o pomorskom dobru sada dižu ogromna sredstava i postaju prihodom državnog proračuna. Ako je to tako onda s jedne strane uvodimo novi namet vlasnicima brodica, više to nije prihod županije i postaje prihod državnog proračuna a u isto vrijeme i Plovput ostaje bez prihoda prihoda koji su kroz vinjetu bili izvorni i osnovni, nije osnovni ali izvorni prihod prilikom kupnje vinjete o čemu ste vi sami govorili. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Pa ja bih rađe da nisam ovo čuo što je gospodin zamjenik ministra rekao. I ja vam stvarno preporučam kolega Antešić da pročitate fonogram onog što ste rekli jer vi ste ovdje doslovno rekli da s ovim zakonom želite izigrati direktive EU što se tiče potpora i želite izigrati Zakon o porezu na dodanu vrijednost u RH. Možete se smijati gospodo koliko god hoćete ali uzmite fonogram pa se onda smijte svojim glupostima, a meni se nemojte smijati dok govorim, jel vam jasno, dok ste u Saboru, možete se smijati koliko god hoćete ali fonogramu a ne ovome što ja govorim. Ja vas dobronamjerno upozoravam, vi ste ovdje javno rekli da izvrgavate propise RH i direktive EU, to ste javno ovdje rekli. ili kak se već zove, pomoći onda mu dajte javne ovlasti pa neka to bude i njegov dio prihoda, ali pročitajte si gospodine zamjeniče što ste rekli ovdje u ovom visokom domu. To smo napravili da ne bude usluga, da bude naknada pa da ne bude PDV-a, to smo napravili zbog toga da to ne bude potpora jer je potpora nelegalna. To ste vi rekli ovdje. Pa nisu hrvatski zakoni usklađivani sa direktivnom EU pri ulasku u EU da se na ovakav način ponašamo nego da se organizacijski institucije RH postave da budu u skladu s tim. A da se onih nezakonito korištenja potpora …/Govornik se ne razumije./… svi koji nemaju pravo na to. Ali ponavljam vam pročitajte si dobro što ste rekli. Vi kako zamjenik ministra, kao predstavnik Vlade nikad nešto slično niste smjeli reći nigdje a kamoli ne u ovako visokom domu. I ja vam preporučam dobronamjerno da pročitate što ste rekli. **Antešić, Zdenko (SDP)** Hvala gospodine zastupniče na vrlo ljubaznom upozorenju. Ja ću budite bez brige pročitati jako dobro što sam rekao prilikom završnog govora i to sigurno nije ono kako ste vi, to nije ono odnosno nije na način kako ste vi to živopisno u svom svojstvenom smislu, načinu tumačili nego je, nemojte izvrgavati odnosno moje riječi krivo tumačiti odnosno tumačit na sebi svojstven način.

Uvaženi zamjeniče vi ste sada govorili ovdje u završnom obraćanju o brizi za prihode jednog državnog poduzeća Plovputa i načina na koji vi to vidite. Međutim, ja ću se vezano uz tu temu prihodi i briga o državnim poduzećima osvrnuti na jednu temu jer dolazimo sa istog otoka Raba i ja i vi, nedavno je profunkcionirala ajmo reći novo koncesionirana Valbiska Lopar i uveli ste novog brodara Jadroliniju, znači ona je proširila svoje djelovanje, ajmo na neki način reći i mogućnost da više zaradi, međutim desilo se nešto neočekivano o čemu nitko ništa nije znao i nije obaviješten. A to je da je za otočane porasla cijena karte sa 81 kune na 131, za cijelih 50 kuna. I sada ta linija dnevno vozi samo zrak. Zašto? Jer se ljudima jednostavno otočanima ne isplati putovati tom linijom. Na to je očito svoju suglasnost dala i Agencija za obalni linijski povremeni prijevoz iz Splita a tamo sjede i predstavnici ministarstva. Pa mene interesira tko se sjetio takvog događaja, tj. tko se sjetio da je to vrlo uputno učiniti i kome to ide u korist, je li bolje voziti 10 automobila po 81 kunu ili ni jednoga, ili jednoga za 130 kuna? Pa svima je to jasno a samim time ste onemogućili normalnu uslugu otočanima. Pa nitko se ne želi voziti na toj liniji na način ako dolje na drugoj liniji je cijena 55 kuna i možete gotovo tri puta priječi na kopno sa puno manjom cijenom. Zbog čega ste to dozvolili ako je bila dobro osmišljena, ako je došao novi trajekt koji ima dobre karakteristike koji to može odraditi pa zašto da vozi prazan? Kakva je to politika javnog poduzeća? Evo dajte nam odgovor radi nas otočana, radi nas koji želimo putovati ali jednostavno je preskupo. Za vozača i automobil 131 kunu, ako još odu 2, 3 unutar to vam je 200 kuna, a do sada je bilo 81 kunu, pa to je malo preveliki, to je gotovo 70% dosadašnje cijene koju smo imali. Takvo povećanje se još nije zabilježilo u povijesti. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno. **Leko, Josip (SDP)** Konačni prijedlog Zakona